odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu, prelazimo na odlučivanje o preostalim tačkama dnevnog reda ove

7.Takođe vas podsećam da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani koje su podneli narodni poslanici: Vladimir Ilić na član 5, zajedno Dušica Morčev i Gorica Gajić na član 9, Borisav Kovačević na član 14, Gorica Mojović na član 16. sa ispravkom i amandmani Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na članove 9. 18.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojana Božanić i Miroslav Petković.Stavlj am na glasanje ovaj amandman.Molim

član 15. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Bojana Božanić i Miroslav Petković.Stavlj am na glasanje ovaj amandman.Molim

amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u celini.Molim

prisutnih 182 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

je Narodna skupština obavila pretres o Predlogu zakona u načelu i u pojedinostima, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju javno zaduživanje, većinom glasova svih narodnih poslanika.Prelazimo poslanika.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća "Putevi Srbije" prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranja tih obaveza u javni dug Republike Srbije, u načelu.Molim

član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

prisutnih 182 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća "Putevi Srbije" prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranja tih obaveza u javni dug Republike Srbije, u celini.Molim

nego što pređemo na odlučivanje, podsećam vas da je članom 105. stav 3. tačka 4. Ustava Republike Srbije, predviđeno da Narodna skupština odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, u celini.Molim

i član 43. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev i Bojana Božanić.Stavljam na glasanje ovaj

prisutnih 180 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naslov iznad člana 43. i član 43. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev i Bojana Božanić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

prisutnih 180 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o računovodstvu, u celini.Molim

član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

članu 197. stav 2. i član 160. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, kad Predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, prilikom glasanja o tim odredbama, Narodna skupština će posebno odlučiti da li za to dejstvo postoji opšti interes.Stavljam interes.Stavljam na glasanje predlog sadržan u članu 113. Predloga zakona, da postoji opšti interes da odredba člana 113. ima povratno dejstvo.Molim

prisutnih 177 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Stavljam na glasanje ovaj

član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

ugovora.Podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.S obzirom da na navedene predloge zakona nisu podneti amandmani, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, Narodna skupština će o ovim predlozima zakona glasati samo u KINEStavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, u celini.Molim

na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju Programa "Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća", u celini.Molim

prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u Danu za

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Istovremeno podsećam narodne poslanike da u 12.00 časova počinje Deveta vanredna sednica i molim vas